Predlagatelj Andrej Plenković predsjednik Vlade RH. U skladu s čl. 119. Poslovnika HS-a rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Sukladno čl. 119. st. 10. poslovnika o ovom prijedlogu se ne vodi rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da čl. 252. poslovnika određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika dakle 76. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Olegu Butkoviću ministru mora, prometa i infrastrukture i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade RH. Molim glasujmo.

samo malo, glasovalo je 129 zastupnica i zastupnika, 79 je bilo za, za, 1 suzdržan i 49 bilo je protiv te je na taj način iskazano povjerenje Olegu Butkoviću i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade RH. Novom potpredsjedniku želim uspješno obavljanje ove časne i odgovorne dužnosti. Sad možete zapljeskat

Sukladno čl. 119. st. 10. poslovnika o ovom prijedlogu se ne vodi rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da čl. 252. poslovnika određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika